Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja, gospodin Ružinski, izvolite. Hvala vam posljedica nekoliko događaja koji su se dogodili zadnjih mjeseci, zadnje vrijeme. Jedno od tih je prije svega screening u području zaštite okoliša gdje je ukazano na to da je potrebna određena izmjena i dopuna pojedinih zakona u domeni zaštite okoliša. Isto tako jedna od drugih stvari koje su se dogodile je donošenje strategije o gospodarenju otpadom koju je ovaj Sabor usvojio u 8. mjesecu protekle godine i to je dovelo do toga da smo, da moramo donijeti određene izmjene i dopune zakona u smislu usklađenja sa europskom direktivom. Primjer za to usklađenje je i zahtjev da na primjer uvedemo pravilnike za one dijelove otpada koje nismo imali u dosadašnjem zakonu kao što je to potreba donošenja pravilnika o titanovom dioksidu, dakle o jednom punilu kojeg se upotrebljava u proizvodnji keramičkih pločica. Ta proizvodnja ne postoji u Hrvatskoj. Međutim, sve ono što je pokriveno europskim direktivama i uredbama, moramo unijeti i u naše zakonodavstvo. Osim toga, izuzetno značajni element u gospodarenju otpadom je osnova da onečišćivač plaća, dakle da onaj tko je odgovoran za stvaranje otpada isto tako kao što je i onaj tko taj proizvod stavlja na tržište, dakle trgovci i na koncu i sami korisnici, moraju preuzeti svoju odgovornost, tako da smo morali i taj dio uskladiti detaljnije sa europskim europskim zakonodavstvom. Izvještavanje, jedno stalno izvješćivanje prema Europskoj komisiji koje će biti ubuduće potrebno a koje je danas, isto tako je obuhvaćeno izmjenama i dopunama ovog zakona. Posebni dio je posvećen upravo ovom novim pravilnicima koje moramo donijeti u budućnosti, što ćemo donijeti nakon prihvaćanja ovih izmjena i dopuna zakona, isto kao što smo donesli Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je pokazao izuzetno dobre rezultate i pokazao je da je put kojim smo krenuli i da smo uspjeli u veoma kratkom vremenu dakle samo u ovoj godini postići izuzetne rezultate u ne samo u stanju u okolišu nego i u tome da je takav jedan pristup temeljen na ovoj odredbi da onečišćivač plaća uz relativno male naknade koje plaćaju oni koji su vezani uz proizvodnju onoga što se stvara, stavlja u ambalažu, uspjeli smo i novu proizvodnju, uspjeli smo pokrenuti korištenje otpadnih sirovina kao vrijedne sirovine. Prestao je uvoz, potrebe za uvozom otpadnog stakla, otpadnog papira, radi se o tome da se sve ono što se može koristiti koristi kao korisni otpad i što pokreće i gospodarstvo, a i zapošljavanje. Samo za jedan primjer, ukupno gledajući u ovih 8 mjeseci ako gledamo, Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu i Pravilnik o otpadnim gumama procjena je prema našim podacima da je otvoreno negdje oko tisuću tristo novih radnih mjesta, a da ne kažemo o kolikim poslovima se radi. Dakle, to su sve stvari koje su dovele do toga da je i u drugim pravilnicima, dakle u drugim područjima moramo primijeniti isti taj sustav. Primjenjujemo ga kroz fond, fond je onaj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji upravlja tim sustavom sa recimo tako financijske strane i isto tako je mogućnost da se ovim izmjenama i dopunama zakona i određeni pravni subjekti koji su izvan fonda, dakle koji se udružuju proizvođači i korisnici odnosno trgovci u sustav da mogu preuzeti brigu o tom otpadu kroz sustav plaćanja. uz određene detalje oko tumačenja pojedinih odredbi i uvođenjem nekih pojmova koji su vezani uz direktive o otpadu, ovo je sadržaj ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Marko Širac, izvolite.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo državni tajnici, kolege i kolegice. Područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o otpadu, Zakonom o fondu za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i strategijom gospodarenja otpadom. Po ocjeni Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice od dana donošenja Zakona o otpadu u 2004. godini do sada poduzet je niz dobrih mjera i aktivnosti radi gospodarenja otpadom. Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je tri važna podzakonska akta i to: Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknada vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave. sve je to stvorilo preduvjete da se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguraju sredstva za financiranje aktivnosti gospodarenja otpadom. Od poduzetih mjera istakao bi samo najznačajnije. Identificirana su sva divlja odlagališta komunalnih otpada i drugog otpada. Identificirana su odlagališta opasnog otpada i poduzete mjere za njihovu sanaciju. U tijeku je sanacija 176 odlagališta komunalnog otpada u našoj državi. U prostornim planovima određuju se lokacije za deponije otpada. Organizacija skupljanja i uporaba ambalažnog otpada vrlo dobro funkcionira i ovdje je državni tajnik državni tajnik istakao nekoliko značajnih aktivnosti koje su provedene na zbrinjavanju tog ambalažnog otpada do njegove reciklaže i njegove upotrebe, smanjenje uvoza i naravno jer se taj otpad sad koristi kao sirovina u drugoj industriji. I naravno, otvoreno je, evo kao što je rečeno, oko tisuću 300 radnih mjesta na kojima rade naše djelatnosti. Također otpadne gume se skupljaju i prerađuju. Ministarstvo je dalo 15 koncesija za oporabu otpada, dalo je 10 koncesija za skupljanje otpada, 4 koncesije za oporabu guma. Naše županije su dale 15 koncesija za ambalažni otpad dok 6 županija, među kojima je Grad Zagreb i Zagrebačka županija nažalost nisu pokrenule taj postupak da se da se razriješi pitanje koncesija za ambalažni otpad. Izmjene i dopune ovog Zakona imaju prvenstveno za cilj usklađenje ovog Zakona sa zakonodavstvom Europske unije i to prvenstveno izričaja pojedinih postupaka na području gospodarenja otpadom, te donošenje i sadržaj podzakonskih propisa prema europskim direktivama sa rokovima donošenja. Naglasio bih da se izmjenama Zakona predviđa donošenje provedbenih propisa koji će urediti gospodarenje otpadom iz industrije titanog dioksida koje je ovdje već državni tajnik napomenuo, da mi nemamo takove proizvodnje. Ali obzirom da usklađujemo zakonodavstvo i naravno sutra ako uđemo u Europsku uniju to ne znači da nećemo imati takovu proizvodnju. Zatim radi proizvodnje polikloriranih bifenina i polikloriranih terfenila te način i postupak gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, a kao što znate sa azbestom imamo itekakvih ozbiljnih problema u Kaštelima i naravno, pitanje je trenutka samo kad će ta proizvoda od azbesta i koji sadrže azbest biti u Republici Hrvatskoj sanirana na odgovarajući način. Drugo važno pitanje koje se uređuje izmjenama ovog Zakona je postupak naplate naknada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će se upotrijebiti za pripremu, provedbu i razvoj sustava skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada. Fondu se daju javne ovlasti za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti koje su propisane ovim i postojećim zakonom. Uređuje se mogućnost … /Govornik se ne razumije./ posebnih vrsta otpada putem tvrtke koju će osnovati obveznici plaćanja naknada na način da Fond sa takvom tvrtkom zaključi odgovarajući ugovor. Dakle, ovo je jedna značajna novina s kojom se evo mi usklađujemo sa odredbama europskog zakonodavstva i gdje se zapravo onima koji imaju obvezu da plaćaju naknade, ali i da zbrinjavaju, odnosno osiguravaju troškove radi zbrinjavanja svog otpada, da imaju pravo osnovati tvrtku koja će sa našim Fondom urediti odnose onako kako to treba. Da zbrinjavanje tog otpada u svakom pogledu može funkcionirati onako kako treba. U pogledu sadržaja pojedinih odredbi ovog Zakona mi iz Kluba HDZ-a nemamo primjedbi na sadržaj. primjedbi na sadržaj. Iako će se Zakon o otpadu još jednom trebati izmijeniti radi usklađenja sa novim Zakonom o koncesijama Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatra da ovaj Zakon treba donijeti i stoga će podržati donošenje ovoga Zakona. Hvala lijepo, Zahvaljujem. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Valter Poropat. poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. S obzirom da je provedbom Zakon o otpadu i njegovih provedbenih propisa, a posebno tijekom screeninga za Poglavlje 27 "Okoliš" uočeno da su se učinili određeni propusti i nepreciznosti pojedinih zakonskih rješenja koje su ukazale na potrebu izmjene strukture postojećih zakona, iste je potrebno naravno i otkloniti i Klub IDS-a će to podržati. Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i Nacionalnim planom djelovanja na okoliš utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Na institucijama sistema Republike Hrvatske je ostaviti si ovaj problem kao jedan od prioriteta u iznalaženju rješenja uz osiguravanja sredstava, i novih tehnologija. Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se održava na okoliš, na vodu, na zrak, na tlo, na klimu, na ljudsko zdravlje, na biljni i životinjski svijet, a posebno treba istaknuti ugroženost pitke vode kao jednog od temeljnih nacionalnih resursa. Donošenjem Zakona o otpadu učinjen je značajan korak za početak realnog rješavanja ovog problema, ali i početak usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije na području gospodarenja otpadom i nadam se da će se proces nastaviti donošenjem provedbenih propisa i dokumenata. Važnim smatram i viziju i prioritete u gospodarenju otpadom koji su određeni kao nacionalni. Zamisao gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kao tzv. bezdeponijski koncept kojem se teži kao idealu svakako treba pozdraviti a za njegovo ostvarenje bilo bi potrebno zatvaranje kruga od izbjegavanja nastajanja otpada, smanjenja količina i štetnosti, reciklaže i oporabe, bilo mehaničke, biološke, energetske ili neke druge do iskorištavanja internog ostatka. Naravno da bi isto postigli preduvjet je stalni odgoj, edukacija i obrazovanje svih i sudjelovanje građana od početne faze do realizacije projekta i samog upravljanja. Dakle, edukacijom i odgojem utječemo na svijest o potrebi izbjegavanja stvaranja otpada kao prioriteta u suvremenoj hijerarhiji gospodarenja otpadom te ne manje važnog odvojenog sakupljanja otpada. Vrlo je važno da se stav javnosti prema otpadu realno sagleda i promijeni jer je pretežno negativan pa rezultira odbojnim ili čak neprijateljskim stavom prema lociranju građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom što u ovom trenutku i u ovom stanju nije novost. Naime, ne postoji sustavno obrazovanje javnosti, uprave pa ni političkih struktura a ni djelatnika na poslovima gospodarenja otpadom. Susrećemo se sa situacijom da otpad i gospodarenje otpadom parcipiramo kao problem ali ne svoj nego tuđi kojeg mora netko drugi riješiti a govori se da otpad trebamo riješiti ali ga nećemo u svojem dvorištu. Zbog toga se u rješavanju problema otpada i ostvarenja održivog razvoja gotovo redovito javljaju sukobi, politikantstvo, svađe i da ne nabrajam jer postoje različiti interesi često sukobljeni od čak državnih tijela, jedinica lokalne samouprave, gospodarstvenika, struke, politike, drugih javnih glasila itd. Ono što treba podržati svakako su i aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru programa sanacije odlagališta te sama Agencija za zaštitu okoliša koja uspostavlja bazu podataka s područja otpada odnosno katastra odlagališta. Važno je i to da je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zajedno s Fondom za zaštitu okoliša u dosta slučajeva znalo ocijeniti na terenu donesene odluke, odluke, prostorno-planske dokumente i tehničku dokumentaciju, od studije utjecaja na okoliš do lokacijskih i građevinskih dozvola te da se sredstva iz fonda usmjeravaju upravo onima koji su prepoznali problem otpada i krenuli u njegovo rješavanje. Navodim ovdje primjer Labina i labinštine kao pozitivan primjer i zahvaljujem se ministarstvu u tom slučaju. Uzimajući u obzir zakonsku regulativu i strategiju gospodarenja otpadom želim vjerovati da će se proces odgoja, edukacije i obrazovanja i tehnološkog zbrinjavanja otpada ubrzati na sveopću korist. Mi u Klubu IDS-a podržat ćemo ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o otpadu i vjerujem da ćemo s ovim postići još jedan cilj ka približavanju Europskoj uniji. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Jakša Marasović.

Ja moram kazati da ćemo mi isto podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Očito nam treba razgovor sa Europskom unijom jer onda postajemo pametniji. Pa eto tako onda proizlaze i proizlaze i dopune zakone. Ja tu nekih posebnih primjedbi ne bih govorio. Međutim, ja bih govorio o nečemu što mi se čini problematičnim. Naime, u članku 33. ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama se govori u devet točaka šta sve ministar odnosno ministrica nadležna za zaštitu okoliša mora donijeti, dakle koje pravilnike sve mora donijeti i kad vidite tih devet točaka, kad bi se to reguliralo uz ono sve što bi trebalo na terenu regulirati onda bi mi vjerojatno ovaj problem imali riješen. Ovaj problem je sigurno ako ne najveći a ono sigurno jedan od najvećih problema s kojim se suočava ova država. kazati da je moje mišljenje da su se mali pomaci napravili u zadnjim godinama izuzev ovog hvale vrijedne akcije ove sa ambalažnim otpadom koji je dao neke rezultate. Drugih pak pomaka nema nego afere se stvaraju iz dana u dan. Evo, samo pogledajte makarsko rješenje koje je fond uložio novac u sanaciju ili uložit će novac u sanaciju bivšeg odlagališta a danas imate baliranje otpada u Makarskoj u gradu, u ulici kod stambenih objekata i odvoženje ne zna se gdje. Sporazum imaju sa Sinjom, ali onda imate svaki dan prigovore na to, štrajkove ili demonstracije. Imate problem, to je jedan od problema, Makarska je samo jedna slika. Praktički je cijela Dalmacija takova. Istina je, mi smo donijeli strategiju i Zakon o otpadu i utvrdili u strategiji da ćemo imati županijske lokacije za zbrinjavanje otpada, regionalne lokacije za zbrinjavanje otpada i to je sve skupa dobro zamišljeno a od toga se malo realizira ili skoro ništa, i to je problem. To je problem veliki i svaki danom će biti sve veći. Kako sam ja već za ovom govornicom govorio da sve dotle dok mi ne shvatimo da je to državni problem i dok koliko god ovo grubo zvučalo ne centraliziramo taj problem i ne budemo ga riješili na način eventualne i prisile taj problem se neće riješiti. Jer vi imate ovo o čem je Poropat ranije govorio. Ljudi su neinformirani, ja neću kazati neobrazovani, ali imaju averziju prema tome da to bude u njihovoj blizini što je i logično. S druge strane znate kako se to radi? To su u Europi odavno smislili i riješili kroz razne subvencije, kroz razne doprinose tim lokalnim jedinicama pa čak i privatnicima se stvari riješe. Vi imate u Split, u Splitsko-Dalmatinskoj županiji ogroman problem sa lokacijom, tog županijskog Centra za zbrinjavanje otpada a najbolju lokaciju nitko i ne spominje je li? Nitko i ne spominje. To su Tupinolomi iznad Kaštela, vodno nepropusni, transportom najbliži, ali radi psihološkog naboja okolnog stanovništva nema šanse da se to spomene. I nema šanse da to riješi bilo koji grad, bilo koja općina, bilo koja županija. To je nešto što je čini mi se veliki problem i što izaziva velika lutanja pa tako prema mojim informacijama čini mi se da nema sustavnih rješenja nego se razmišlja tako o parcijalnim nekim rješenjima i to nije dobro. To nije dobro. Evo, ja sam htio upozoriti na to. Već sam slično govorio do sada o tome. Dakle nemamo mi ništa protiv ovog dopune Zakona mi ćemo glasati za to, ali ja upozoravam da ovaj problem se s ovim Zakonom i dopunom Zakona neće riješiti. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Jure Bitunjac. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ispravio bih kolegu Jakšu Marasovića u dijelu kad je rekao sljedeće, citiram: «Osim pet ambalaže Vlada odnosno Ministarstvo nije gotovo ništa učinilo po pitanju zbrinjavanja otpada u zadnjih nekoliko godina.» To naprosto nije točno. Svi smo svjedoci da uz donošenje određene regulative i zakonskog okvira poglavito kad je riječ i o ovom sad zakonu kojeg dopunjujemo, Zakona o otpadu a prije bi toga spomenuo strategiju gospodarenja otpadom i onim osnovnim stvarima koje je hrvatska Vlada i nadležno Ministarstvo koje su postavili dugoročno smatram da smo mi i u Saboru ovdje donijeli kvalitetne odluke. S druge strane kad je riječ o županijskim centrima slažem se da bi trebalo neke stvari ubrzati Ministarstvo upravo radi na tom, pritišće znači županije da donesu konačna rješenja. A po pitanju Makarske i drugih problema koji su se javili u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina činjenica je da je Ministarstvo povuklo prave poteze u smislu traženja adekvatnih rješenja,

kako se na zbrinjavanju otpada nije učinilo ništa. To je netočno. Ova Vlada je upravo u zbrinjavanju otpada učinila jako puno, a sanirano je gotovo 176 divljih odlagališta otpada što samo govori za sebe. Mislim da se već zadnjih 50 godina nije na ovom problemu radilo koliko radi ova Vlada. Hvala. Riječ u ime Kluba HSS-a ima uvaženi zastupnik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 ovaj Prijedlog zakona koji usvajamo po hitnom postupku makar nismo do kraja oduševljeni prije svega načinom na koji usvajamo ovakove zakone. Nismo do kraja zadovoljni niti kvalitetom što je smještena između ovih 40-tak članaka kojim to definiramo. Prije svega uvodno mi, kao što je to i uobičajeno koristimo onaj fenomenalni razlog zbog čega izmjene zakona donašamo po istom postupku a to je osiguranje uvjeta za usklađivanje sa Europskom unijom. Pa vjerojatno bi koji puta hitni postupak naročito na ovom području mogao biti obrazložen stanjem sa otpadom gdje smo mi poprilično tu u odnosu na Europu a i u odnosu i na želje hrvatskih građana daleko. Ono što nas najviše smeta to da mi u Saboru moramo po hitnom postupku usvajati izmjene zakona, a Ministarstvo po puževom koraku će donijeti podazkonske akte. Tako hitni postupak u Saboru, a u Ministarstvu usporeni postupak jer će podzakonske akte ili pravilnike oni moći donijeti u roku godinu dana odnosno u roku od dvije godine nakon usvajanja ovih izmjena. Meni je to potpuno nepoznat razlog i čudi me da Ministarstvo ne može ovako važno područje koje ne funkcionira bez Pravilnika riješiti u roku nekoliko mjeseci. Moje je mišljene zapravo da je krajnji rok za donašanje Pravilnika 6 mjeseci. Međutim to je u nadležnosti ministrice i vjerojatno bi kod ovih izmjena zakona trebalo voditi računa da podzakonske akte bez kojih zakon ne funkcionira donašamo u očekivanom roku. Ono čime nismo zadovoljni u Klubu HSS-a to je jedan i dalje maćehinski odnos prema jedinicama lokalne samouprave. Uobičajeno je da njima dajemo odgovornost. Uobičajeno ih zadužujemo da uklanjaju otpad na primjer ukoliko ga je bacila nepoznata osoba na njihovom području, a za to im ne dajemo novac. Što će se dogoditi ako u jednoj maloj općini netko izbaci opasni otpad čije uklanjanje bi zahtijevalo trošak od nekoliko milijuna kuna. Naravno ta općina to neće moći sanirati, a Ministarstvo nije predvidjelo da učestvuje upravo u uklanjanju takvoga otpada nego zadužena je za to jedinica lokalne samouprave ili grad i općina. za zaštitu okoliša mogao nešto novaca izdvojiti za ove aktivnosti direktno, a s obzirom na problem koji je aktualan i akutan moglo bi se nešto i poraditi da se, pod navodnike podržava osnivanje komunalnog redarstva, pa ja ću nazvati to i pod navodnicima otpadnom policijom u jedinicama lokalne samouprave. To bi se moglo u svakom slučaju sufinancirati i pomagati. Ono čime također nismo zadovoljni je definicija ambalaže odnosno proizvoda u zakonu gdje su proizvođači dužni na propisan način obavještavati potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže. Pa mi prečesto kupujemo u trgovačkim lancima, imamo puno uvoznih proizvoda, a na tom proizvodu nema prijevoda, nema čak ni uputstva za upotrebu tog proizvoda a kamoli da bi nešto pisalo o ambalaži. Kazne su tu simbolične i ja nisam uočio da je itko prijavljen od trgovačkih lanaca odnosno od proizvođača što ne poštuje taj zakon, pa savjetujem i molim ministarstvo da upravo vodi računa o mjestu na kojemu se taj odnosno da pokuša stanje u svakom slučaju promijeniti što kvalitetnije. Međutim, ono što je meni potpuno nepoznato ovdje, zbog čega smo mi žmirili pred azbestom? Azbest je nažalost u Hrvatskoj prisutan već desetljećima. Svi znamo kakve posljedice nose stanovnici u Dalmaciji, a naročito radnici

donašamo postupke po kojima ćemo gospodariti sa tim otpadom koji se zove azbest. Za mene je to u najmanju ruku upitno i mislim da kroz ove izmjene zakona koje su treći puta u roku od dvije godine, da se barem netko trebao sjetiti azbesta. Ili se možda nije htio sjetiti. Posebno smo nezadovoljni time što će se postupak za gospodarenje građevinskim otpadom regulirati u roku od naredne dvije godine jer će se pravilnik donijeti u roku od dvije godine. Pa da li je to baš toliko složeno da treba pričekati rok od dvije godine? Ili se možda na ovaj način štiti građevinski lobi koji će imati još mogućnosti dvije godine gospodariti na krivi način time otpadom. Mi bi htjeli da se ovo područje pažljivo regulira, mi bi htjeli da nemamo hitni postupak za zakon koji je značajan, koji omogućava ministarstvu drugačiji postupak u odnosu na Sabor. I ono što je još najgore, treći puta mijenjamo taj zakon u dvije godine i kažemo kako smo djelomično usklađeni sa regulativom Europske unije. kod trećeg čitanja ovdje u Saboru zaslužujemo barem i preciznije objašnjenje. Zašto smo samo djelomično usklađeni, kad ćemo biti potpuno usklađeni i koji su prioriteti za ovo ministarstvo, odnosno za prebogati fond koji raspolaže može se reći sa milijardama kuna kako bi se tog otpada riješili u što skorije vrijeme. Završno, mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Očekujemo od ministarstva da ga previše ne mijenja, odnosno da izađe sa jednim kompletnim prijedlogom i očekujemo da decentralizira taj novac kako gradovi, općine, županije ne bi imali samo obaveze, ono što se zove podrška u financijskom smislu da im konstantno nedostaje i što kažem opet ovdje nije predviđeno. Savjetujem i molim ministarstvo da skrati rokove za donošenje pravilnika sa dvije godine na 6 mjeseci jer ukoliko mi u Saboru usvojimo izmjene ovoga zakona, on neće moći biti primjenjivan dvije godine dokle god se pravilnici ne donesu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Markovinović. piše i u predzadnjem ovom stavku: "i način i postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest prema EU direktivama iz područja gospodarenja otpadom u Riječ ima uvaženi zastupnik Vladimir Štengl. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske usvojena 2005. godine predvidjela je smjernice i ciljeve sustava gospodarenja otpadom usklađenih sa propisima Europske unije. Odlaganje otpada, odnosno samoodlaganje otpada ne. Zbrinjavanje otpada – da. Iskorištavanje vrijednih svojstava otpada – da. Onečiščivač plaća – da. Zbrinjavanje posebnih kategorija otpada – da. I u svemu tome uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako stoji u obrazloženju predloženih izmjena i dopuna, predložene izmjene i dopune su neophodne radi potpunog usklađenja sa EU propisima na području gospodarenja otpadom i provedbe načela onečiščivač plaća uvođenjem naknada za pokrivanje troškova sustava gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Sve to u cilju izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj definirano u strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Pa u cilju toga uvode se pojmovi reciklažno dvorište, pretovarna stanica, građevine za zbrinjavanje otpada. Mijenja se rok za donošenje plana gospodarenja otpadom sa četiri na osam godina, ali uz godišnje provjeravanje izvršavanja, što svakako treba naglasiti. Pojam odlaganja se zamjenjuje u nekim pojmom odbacivanja ili u 2. članku pojmom zbrinjavanja što isto tako određenije označava o kakvom se postupku radi. Svakako je potrebno naglasiti članak 15. izmjena, a u članku 29. koji kaže: Fond može obavljanje poslova, pripreme skupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada ugovorom povjeriti pravnoj osobi iz članka 29. stavka 1. ovog zakona uz plaćanje naknade. Obvezivanje proizvođača i uvoznika za uvođenje u što većoj mjeri proizvoda u povratnoj ambalaži višestruko je značajno. Smanjuje se količina neupotrebljivog otpada, smanjuje se ili racionalizira potrošnja energije. Posebno treba naglasiti članak 33. predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, s Konačnim prijedlogom zakona koji nabraja i određuje ovlasti ministra nadležnog za zaštitu okoliša na donošenju pravilnika kojima se uređuje, bilo je u prethodnom i sada se to samo dopunjava. Gospodarenje otpadom, mjerila, postupak i način određivanja iznosa naknada, vrste i iznosi naknada na posebnoj kategoriji otpada, gospodarenje otpadom koji sadrži azbest uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, uvjeti rada odlagališta, način i uvjeti termičke obrade, opet uz suglasnost drugog ministarstva, gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ako se koristi u poljoprivredne svrhe. Postupci s medicinskim otpadom, dopune u odnosu na osnovni Zakon o donošenju provedbenih propisa za gospodarenje otpadom iz industrije etanovog dioksida, polikoriranim bifenilima i polikloriranim … Ovako izmijenjen i dopunjen Zakon o otpadu usklađen je sa Eu propisima te ga bezrezervno podržavam. Hvala. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Pred nama je danas na dnevnom redu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu. Provedbom Zakona o otpadu i njegovih provedbenih propisa, a posebno tijekom screeninga za poglavlje zaštite okoliša uočeni su određeni propusti koji će se ovim izmjenama i dopunama Zakona otkloniti. U drugoj polovici 2005. godine ustrojena je strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koja je predstavljena tijekom screeninga i za koju je utvrđeno da je predvidjela osnovne smjernice i ciljeve u razvoju i dostizanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u narednom periodu, a sve u skladu s propisima Europske unije. Strategija gospodarenja otpadom bavi se u prvom redu otklanjanjem dosadašnje politike i prakse gospodarenja otpadom. Jedna od temeljnih osnova uspostavljanja učinkovitog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je da proizvođač mora preuzeti odgovornost za zbrinjavanje otpada prema načelu onečišćivač plaća. U primjeni Zakona uočeno je da nisu precizno uređeni svi gospodarski instrumenti i njihovo poticanje nužno za provedbu ovog Zakona. Proizvođač otpada i osobe koje onečišćuju okoliš obvezuju se na podmirivanje punih troškova zbrinjavanja otpada te poduzimanjem preventivnih mjera i uklanjanja štete koju prouzroče svojim djelovanjem. Ovdje treba svakako naglasiti ulogu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji temeljem zakona ima javne ovlasti za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti propisane zakonom. Fond osigurava sredstva za financiranje zaštite okoliša od naknada propisanih zakonom kao i iz drugih izvora u skladu sa posebnim zakonima. Sredstva Fonda pored ostalih namjena koriste se i za poticanje izbjegavanja i smanjivanja, nastajanja otpada te obradu i iskorištavanje … /Govornik Ova Vlada, resorno ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već su jako puno učinili u području zbrinjavanja i skupljanja otpada da je to doista za svaku pohvalu. 430 milijuna skupljenih komada plastične i PET ambalaže doista je impresivan podatak. Uskoro se kreće u zbrinjavanje ambalažnog otpada, otpadnih guma, električnih i elektroničkih uređaja, vozila kojima je istekao vijek trajanja, otpadne baterije, akumulatori, otpadna ulja i slično tome. Ako rezultat bude kao kod plastične i PET ambalaže onda ćemo doista moći kazati kako smo napravili velik posao. Nestat će divljih deponija po našim šumama, poljima i vodotocima koji su stvarali ružnu sliku u prvom redu o nama samima i o našem odnosu prema okolišu. Doista me raduje da ćemo usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu sa Konačnim prijedlogom Zakona usklađenog sa europskom regulativom imati čistu i urednu Hrvatsku. To nam je potrebno u prvom redu zbog nas samih i naše djece, ali i zbog velikog broja gostiju koji posjećuju našu prelijepu zemlju. Svakako trebamo voditi računa o edukaciji najmlađih u zaštiti okoliša i zbrinjavanju otpada jer je to najbolje jamstvo kako ćemo i u budućnosti imat čisti okoliš. I na kraju, moja puna potpora ovom Zakonu i pohvale resornom ministarstvu na velikom poslu koji rade na planu zaštite okoliša i zbrinjavanju otpada.

Evo još jedna izmjena i dopuna Zakona o otpadu. Ja mislim da će potpuno usaglasit sa stavovima Europske unije i da ćemo i taj problem, bar administrativni, riješiti. Naime, ako govorimo o otpadu malo treba govoriti i o stanju kakvo je bilo, ali i o stanju kakovo je i danas. Naime, u otpadu je stvarno napravljeno puno. To mogu reći svi oni koji malo šeću okolicom. Ako ništa drugo nema više plastične ambalaže okolo, ali nažalost brda smeća i dalje se nalaze po šumama. Prema tome, nije stvar ministarstva nego je stvar i našeg odgoja i organiziranja odvoza otpada. Strategija gospodarenja otpadom definirala je i prikupljanje otpada i ja mislim da su konačno neki privrednici pa i oni koji su se do sad bavili shvatili kolika je korist, odnosno koji biznis se može raditi sa otpadom. Ja barem primjećujem da je evo ovaj naš Brković koji prerađuje ambalažni otpad da je dogradio još 2 velike hale pa valjda je shvatio da zapravo je i budućnost njega i njegove obitelji u tom. Ono što se dogodilo sa prikupljanjem PET ambalaže i plastične ambalaže ja mislim da je kod nas neviđeno. I dan danas možete vidjeti repove, evo, kod ovih velikih robnih kuća, "Konzuma", svi donose boce. Te boce su do neki dan još stajale svuda okolo i mislim da je to krasno. I sad zamislimo 56 tisuća tona da se ponovno razbaca tih boca, kolika je to količina. Nažalost, sve se ne prikuplja kod nas. Jedan dio mislim da se još uvijek izvozi u Kinu pa valjda Kinezi shvaćaju kolika je to vrijednost. Što se tiče plaćanja onečišćivača, to je jako dobro. Konačno svi oni koji proizvode otpad trebaju i plaćati za zbrinjavanje tog otpada i to je ovim dobro definirano. U daljnjem planu kreće se sa prikupljanjem automobilskih guma kojih je već najavom o prikupljanju već daleko manje. Sve manje možete vidjeti kakvu gumu u prirodi. Do sad je i tog bilo svud i svagdje. Problem još, evo što se mora riješiti, problem elektroničkog otpada. Akumulatore već odavno sakupljaju po dvorištima, ali još uvijek ih ima svagdje, ali mislim da se otpadna ulja još uvijek razlijevaju svagdje po prirodi. Tko gdje stigne. Izuzetno je bitno i dalje raditi na odgojnom djelovanju u vrtićima i školama. Povremene akcije su jako dobre, ali to treba konstantno naglašavati i u dobru, dobru suradnju sa svim onima koji tu mogu pomoći. Što se tiče izgleda, evo, turističkih mjesta mislim da smo dosegli sigurno Europu jer ako malo tu i tamo zavirimo u Europu vidjet ćemo da su im ulice znatno prljavije nego kod nas. Ovdje svu pohvalu ne samo nas nego i turista koji dolaze ovdje. Nažalost, evo što se događa, evo, moram reći, u nedjelju sam vidio iza glasovitog Zrća je mali šumarak prepun otpada. Dakle, vlasnici koji debelo koriste cijelo ljeto i dobro zarađuju nisu u stanju organizirat šumara koji im se točno naslanja na ove njihove …/Govornik se ne razumije./…, pa prema tu treba isto više inspekcije, pa i kazni u svakom slučaju. Kvaliteta odlagališta otpada sigurno se povećava. Umjesto smetlišta evo dobit ćemo valjda i odlagališta. Odlična je akcija ali i veliki novac će biti uložen u izgradnju pravih i kvalitetnih odlagališta jer na žalost do sada je bilo smeća svud, odlagališta odnosno smetlišta duž cijele rijeke Save, duž Drave, dakle gdje god se vadio šljunak bila su smetlišta. Ovim zakonom evo dobijamo i potpuno usklađenje s europskim propisima pa je i za budućnost, svi spominjemo i taj titanov dioksid koji kod nas se ne proizvodi, valjda zbog stanja proizvodnji, ali jednog dana i kad dođe riješili smo bar propisom, a evo da ponovo ne spominjem tu je, spominje se i azbest. S azbestom još uvijek imamo poprilično problema, da li proizvodnja ili ne proizvodnja, ja se nadam da će ta proizvodnja stati i da taj problem ćemo riješiti vrlo brzo. I konačno treba pohvaliti vrlo stručan pristup zbrinjavanju otpada ali i veliku odlučnost da se problem otpada u Republici Hrvatskoj riješi. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Predmnijevam da ste bili na Zrću, u moj županiji kad znate što je okolo Zrća. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Lalić, izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Pa, zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa, kolega Markovinović kao uostalom već danima se to ponavlja, većina kolega ističu to kako je jako bitno i jako dobro što usklađujemo zakone sa zakonima

a mi bi građani Republike Hrvatske bili puno sretniji da mi usklađujemo standarde, a ne propise. Al' ako u zakonu ostavimo rok za provedbe, ne donošenje provedbenih akata koji je 2 godine, onda možemo reći da ovaj zakon zapravo za naredne 2 godine ništa i ne znači jer neće biti proveden,

Hvala lijepo. Pa ispravljam netočan navod kolege Markovinovića, koji je rekao da sa ovima dobivamo potpuno usklađenost sa europskim propisima. To je netočno. Netočno je jer ovdje i samo ministarstvo piše kako ćemo djelomično uskladiti sa ovim zakonom stanje u odnosu na Europsku uniju a eto zakon mijenjamo treći puta, ostat ćemo djelomično usklađeni a nećemo ga primijeniti godinu do dvije, dok se ne donesu pravilnici. Prema tome, još naredne

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Inače se nisam mislio javljati po ovoj temi iako sam dugi niz godina radio u komunalnom gospodarstvu i bio sam niz godina rukovodilac odnosno direktor trgovačkog društva koji se bavi zbrinjavanjem otpada, komunalnog društva, ali me je na to inicirao kolega Marasović, inače moj prijatelj sa određenim svojim primjedbama koje je uputio s obzirom na ono što je Vlada, odnosno nadležno ministarstvo učinilo u proteklih godinu i nešto dana. Pa dopustite sljedeće. Ja smatram da je Hrvatska, i svi znamo da je Hrvatska dio globalnog tržišta i u takvom jednom globalnom tržištu događa se i globalno onečišćenje okoliša i svega ostalog. S obzirom na to da smo i veliki nažalost, još uvijek veliki uvoznici, ako gledamo, usporedimo uvoz-izvoz robe u Hrvatskoj, premda su trendovi i gospodarski pokazatelji idu na bolje u korist Hrvatske, znači da smo na neki način osuđeni da i zbrinjavamo i tuđi otpad i da to pitanje rješavamo. Hvala Bogu da je u cijeni svakog proizvoda pa i Coca-cole, ne znam ni je bilo kojeg svjetskog drugog brenda kad je riječ o ovim pićima ili bilo čime drugom, da je u cijenu tog proizvoda uračunato i njihovo zbrinjavanje. reakcija na globalno onečišćenje može se riješiti jedino kroz zakone koji su kompatibilni sa europskim i uopće sa zakonodavstvom u svijetu. U tom pravcu smatram da već prilikom donošenja sadašnjeg zakona, još uvijek važećeg zakona da je ministarstvo de facto, ja ću reći po sinjski pogodilo u sridu. O čemu se radi? Da vidimo da ove intervencije koje su sada u predmetnom zakonu nisu toliko materijalne koliko više formalne naravi. Ja bih rekao da one zakon čine nešto preciznijim, ne nešto, nego preciznijim svakako i da su primjedbe europske komisije po pitanju 27. poglavlja, kada je riječ o okolišu dobrim dijelom akceptirane u ovim izmjenama i dopunama ovog postojećeg zakona. Međutim, s obzirom na ono što je već izrečeno od nekih kolega, ja smatram da je neke primjedbe, smatram da je ministrica, nadležno ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske, da su u zadnjih tri godine učinile velike stvari po ovom pitanju i s obzirom da jedino zdravi okoliš i zaštita okoliša, kada je riječ o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji, jest jedan od preduvjeta i gospodarskog zbrinjavanja. Ono što svakako jedinice lokalne samouprave muči, jest cijena tog zbrinjavanja, poglavito kad je riječ o domaćinstvima. Međutim, moramo biti svjesni da uređenjem odlagališta i prihvaćanjem koncepcije da onečišćivač plaća da će i domaćinstva a i svi drugi koji su obvezni zbrinuti svoj otpad, morat podnijeti cijenu tog troška. U tom pravcu smatram da dobrom zakonskom regulativom i dobrom kontrolom treba izvršiti i jedan pritisak, jedan presing na trgovačke lance, a koji su usput i veliki uvoznici, tako da sve skupa, da cijena za hrvatskog čovjeka, za hrvatsko domaćinstvo bude realna cijena a ne da eventualno zbog nekih propusta ili kad je riječ o zakonu, pravilnicima ili bilo čemu drugom formalni ili neke druge naravi da svalimo na krajnjeg potrošača. Smatram da ministarstvo neće dopustiti takav propust. I drugu stvar koju bi spomenuo jest pitanje nadležnih inspekcijskih službi koje moraju raditi svoj posao, u smislu globalne zaštite okoliša na području Hrvatske. Svakako, i edukacija tu igra i smatram da je ministarstvo u tom pravcu već napravilo određene pomake. A što se tiče uopće divljih deponija kojih je bilo, kojih još uvijek ima u Hrvatskoj, moje mišljenje je da aranžmani ministarstva, jedinica lokalne samouprave pa i u Makarskoj, koja je bila spomenuta idu ka jednom cilju da onečišćenja budu pod kontrolom i da se izbjegne da se izbjegne onečišćenje i na način da trebamo zajednički težiti da određene probleme koji se javljaju na području određene županije, na području više jedinica lokalne samouprave da se dogovorno i na kvalitetan način rješava. Smatram da odlukama i aranžmanima koje je ministarstvo potpisalo i sa Splitom, Sinjom, Imotski itd. da nisu donešene nikakve štete tim jedinicama lokalne samouprave i da je to samo ruka pomoći sredinama kojima treba pomoći. U tom pravcu pozdravljam sve one koji su potpisali takove ugovore i smatram da tu ne treba biti nikakvih rezervi. Evo to bi bio moj mali doprinos ovoj raspravi ali u prvom redu mogu zahvaliti za moje javljanje kolegi Marasoviću. Hvala lijepo.

U ime kluba, izvolite. 5 minuta. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, gospodo državni tajnici. Temeljem ove rasprave koja je danas vodita u ovom Visokom domu, našao sam za shodno da u ime našeg kluba još jednom istaknem da su u protekle dvije godine učinjeni vidni pomaci u zbrinjavanju svih vrsta otpada u Republici Hrvatskoj. Naše ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša od dana donošenja zakona do danas, možemo im samo čestitati na aktivnostima koje su napravite. Vi morate i mi svi moramo znati i hrvatska javnost, da smo mi 60 godina u Republici Hrvatskoj donosili lijepe zakone u tadašnjoj državi koja je bila. Ja sam evo radeći u praksi imao prilike da radim po tim mnogim zakonima, ali realizirat se nije moglo ništa jer nisu bili osigurani izvori financiranja, nije bilo političke volje za realizaciju programa zaštite okoliša u našoj domovini. Ako pogledate samo šta je sve učinjeno od trenutka kad su se sredstva počela slijevati u naš Fond za zaštitu okoliša, koliko je on programa, sanacije komunalnih odlaganja potakao, pa ne stoji prigovor koji je ovdje rečen da se sredstva akumuliraju na jedno mjesto. Ta sva sredstva izuzev nekakva dva ili tri milijuna troškova rada onih uposlenih u fondu, vraćaju se natrag našim jedinicama lokalne samouprave. Imao sam iskustva kontaktirati sa ljudima iz Europe. Mnogi nam čestitaju na ovome. Jer gledajte, možemo mi, mi smo mogli i postaviti sustav u Republici Hrvatskoj da se to sve radi na dobrovoljnoj osnovi. Pa radili smo to 60, 70 godina, nitko nije ništa napravio. Pa u Zagrebu se odlagalo, u najvećem gradu Republike Hrvatske. Milijuni kubika smeća su se trpali u rupe, rupe, bacali u vodotok itd. da bi evo i Zagreb, doduše on je krenuo nešto ranije još za vrijeme dok je gradonačelnica bila ministrica Dropulić, ali danas imamo jedno uređeno komunalno smetište koje je riješilo problem odlaganja grada Zagreba, ali će naravno trebati poduzeti i druge mjere. Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice stojimo na stanovištu da ovaj zakon treba donijeti, da ne trebamo mi forsirati da se podzakonski akti formalno donesu za tri ili četiri mjeseca pa se onda oni ne mogu primijeniti u praksi jer se ugrade nerealna rješenja. Ministarstvu se mora dati mogućnost da svaki provedbeni akt solidno

542 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

se ne čuje./ … Izvolite, ja se ispričavam, prešao sam na sljedeću točku dnevnog reda, ali zaboravio sam zaključno predstavnik predlagatelja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici, neću dugo, ali mislim da moram na neke stvari odgovoriti. Prije svega se zahvaljujem svima koji su govorili, a svi koji su govorili su rekli da će podržati ove izmjene i dopune zakona koje su izuzetno važne. Ima nekoliko stvari koje mislim da se moraju reći ovdje. gospodin uvaženi zastupnik Jakša Marasović je rekao da svaki put poslije sastanka u Europi postajemo pametniji pa mijenjamo zakone. Ja vam moram reći da se mi usklađujemo sa zakonima Europske unije i direktivama koje se same po sebi mijenjaju. Za vrijeme screeninga smo govorili npr. reći ću samo dva primjera, o direktivi … što vama jasno znate što znači, dakle otpadne vode gradske i otpadne vode po staroj direktivi koja, a već je nova donešena, koja još nije stupila na snagu. Dakle mi smo morali govoriti o usklađenju našeg zakonodavstva sa starom direktivom gledajući na novu direktivu što nije tako jednostavno. Čim stupi na snagu nova morati ćemo uskladiti sa novom, opet ćemo se javiti ne sa ovim zakonom nego s nekim drugim. Upravo smo dobili obavijest da je Direktiva o transportu otpada, dakle …/Govornik se ne razumije./… da je promijenjena i da se moramo uskladiti s njom. Prema tome, to je dinamika jedna usklađenja sa Europom i mi ćemo to napraviti tako da to nije naša pogreška, sve u svemu što se nismo potpuno uskladili do sada sa odredbama Europe. Druga stvar je ono što se mi nastojimo uskladiti ne samo zakonodavstvo nego i pravu primjenu svega onoga, to je ono što Europa od nas traži, to je ono što mi pokušavamo i radimo kroz ovaj zakon i što ćemo raditi i dalje. I uvaženi zastupnik Marasović a i uvaženi zastupnik Pecek su spomenuli duge rokove za donošenje pravilnika koji su dani u članku 33. stavili rokove koji su najdulji mogući, međutim nećemo ih se držati, nećemo prihvatiti. Hvala vam lijepa na onom prijedlogu od šest mjeseci. Mi smo već, ja ću vam sada reći direktno ambalaža i ambalažni otpad je gotov, otpadni električni, elektronski uređaj će biti do kraja godine otpadna vozila pravilnik napravljen, otpadne baterije pravilnik gotovo, još se usklađuje sa zainteresiranim stranama. Otpadne gume su već u primjeni. Otpad iz rudarstva to je nešto što će ići slijedeće godine, otpadna ulja su gotova. Industrija titanovog dioksida isto tako slijedeće godine, PSB PST je gotov, dakle građevinski otpad je već prijedlog napravljen, ići će od slijedeće godine. Ako u roku, ako se držimo vašeg roka od šest mjeseci sve će biti gotovo. Međutim, mi smo poučeni iskustvom sa kratkim rokovima u zakonima, nota bene ovo nije treći puta nego drugi puta. Dakle, zakon je donesen, ovo je prva izmjena. Dakle, to je druga puta pred ovim Saborom. Mi smo poučeni tim iskustvom se odlučili za ove neke rokove koji sigurno garantiraju i u skladu su sa onim što smo temeljem screeninga preuzeli kao obećanje. Što se tiče malih pomaka u zadnjih nekoliko godina osim ambalaže, ambalaža je zaista jedan vidljivi veliki pomak, svi su uvjereni, svi vide, svi mogu vidjeti da ništa ne vide više od ambalažnog otpada u okolišu. do sada sakupljenih 472 milijuna boca stakla, peta itd. u odnosu na nekoliko tisuća od prije sakupljenih 56 tisuća tona u odnosu na 16 odnosno 2005. 14 u staklu, staklo je bilo nešto više jer je staklo bilo dobro organizirano, donekle i bolje i teže. U pet ambalaži smo preko 12 tisuća tona do sada skupili. Bila je pretpostavka da se u Hrvatsku osam mjeseci, da se u Hrvatsku godišnje stavlja na tržište 14 tisuća tona. Dakle, mi smo izuzetno uspješni. Dobro, to ste svi pohvalili i ja se slažem. Ali ono što bih htio reći to je ono što se možda ne vidi. To su odlagališta otpada. Odlagališta otpada su trenutno u sanaciji, rekao je uvaženi zastupnik, 176 službenih neuređenih odlagališta. Za to smo do sada utrošili 188 milijuna kuna. Sanacija kad govorimo o divljim odlagalištima divlja odlagališta 327 divljih odlagališta diljem Hrvatske dakle neslužbenih su uređena, potrošeno je 14 milijuna kuna. Već je uloženo preko 5 milijuna kuna u nove centre za gospodarenje otpadom. Kad govorimo o centrima gospodarenja otpadom ne možemo reći da u Dalmaciji ništa nije učinjeno. Ovaj prijedlog što se tiče odlagališta za Splitsko-dalmatinsku iznad Kaštela je zaista jedno od mjesta koje smo gledali. Međutim, niti ne dolazi u obzir, već ima niz naselja okolo sagrađenih, sagrađenih, pitanje vlasništva itd., tako da se radi na onoj lokaciji koja je bila prethodno određena. Ali zato je napravljen jedan takav pomak, u tom smislu je napravljen pomak u Zadarskoj županiji u Benkovcu gdje je kao odlagalište centralno buduće odlagalište predviđeno, sada je u proceduri, vidjet ćemo što će se dogoditi, jedan kamenolom koji je isto tako nepropustan, koji je jedan devastiran dio zemljišta koji ćemo zapravo sanirati i izuzetno dobar je u ovom slučaju. Makarska je poseban primjer kako ne valja raditi, kako se lokalna samouprava ne brine o onome za što je zadužena. Prije dvije godine je fond uložio u balirku kao vatrogasno rješenje usred početka sezone kad su blokirali cestu, kad je smrdila čitava Makarska, kako radi sa četiri, pet intervencija godišnje sa naše strane, pogotovo iz fonda zato što se lokalna samouprava neće odabrati novu lokaciju, dakle neće dati novu lokaciju što smo predložili maknite, predložili smo određene mjere zaštite da se ne osjeća onaj nekakav neugodni miris koji se osjeća u prvoj, drugoj kući pored, predložili novu lokaciju, lokacija nije odobrena, lokalna samouprava opet napravi ono što napravi svaki put, svaki put pošalje nama poruku gospodo nama će izaći ljudi na cestu nešto napraviti. Onda mora naš fond i ministarstvo dogovarati sa ostalim odlagalištima, s njima ugovarati i dogovarati da se preuzme. Dakle, to je jedan eklatantni primjer kako se lokalna samouprava ne brine a država se brine za ovoga, tako da što se tiče sustavnih rješenja i ovog zakona ovaj zakon ne određuje sustavno rješenje, to je zakon koji daje osnovicu. Mi imamo strategiju koja predlaže, mi radimo na planu gospodarenja otpadom. Županijski planovi su u dobrom dijelu već predloženi, usklađujemo, određujemo se na sve one lokacije koje su moguće i predviđene u čitavom sustavu, uvaženi zastupniče Pecek naš maćehinski odnos prema jedinicama lokalne samouprave je u našem planu težak 2 milijarde kuna u slijedećih pet godina. Dakle, zaista ne mogu prihvatiti da Ministarstvo zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša ne vodi brigu o lokalnim jedinicama samouprave. To je zaista prvi puta u dugoj povijesti u ovim krajevima da je netko iz centralnog sustava uložio toliki novac u lokalnu samouprave i ono sve što se radi. Azbest ovdje ovim zakonom se govori o otpadu od proizvodnje azbesta. Dakle, sama upotreba i sam sustav vezanje proizvodnje azbesta je dio drugih zakona, to se nije moglo ovdje riješiti. Ali ja vam mogu za vašu informaciju reći nešto što vjerojatno ne znate, da je Ministarstvo zaštite okoliša raspisalo natječaj, dvostupanjski natječaj i upravo je potpisan ugovor za programe sanacije, dakle projekte sanacije …/Govornik se ne razumije./…, to je odlagalište gdje se odlagao azbest i salonita. Kako ćemo ići u samu izvedbu toga to je problem zato što vi znate poznati problem u proizvodnje azbestcementnih cijevi u sukobima interesa između proizvođača i samih sa sobom dakle njihovih zahtjeva i nastavka u onome što bismo mi željeli tamo napraviti. Vjerujemo da će se doći do određenog rješenja i da ćemo moći to sve riješiti na način da zdravlje ljudi prestane biti ugroženo. Imali smo nekoliko sastanaka, radimo zajedno sa ostalim ministarstvima i vjerujemo da ćemo nešto napraviti. I možda recimo jedan kratki odgovor na vaše pitanje oko cijene. Ono što je predviđeno je predviđeno je da svi koji budu u sustavu, a to je kompletni komunalni sustav, dakle svi ljudi, u određenom, bez obzira gdje se nalaze plaćaju istu cijenu, tako da otoci neće biti ugroženi i da će oni bez obzira što je to skuplji dio raditi i plaćati isto kao i do sada. A inače, što je za sad napravljeno, pogotovo je uvaženi zastupnik Marasović, što je napravljeno u Dalmaciji možemo pogledati što se radi na odlagalištu Diklo, Karepovac je u sustavu sanacije Diklo, Bikarac ulazi u financiranje kroz europske fondove, Olib, Silba, Molat sve je to očišćeno. Nema više otpada. Tako da je možda na nama krivica što vam ne dajemo dovoljno informacije, ali mi se trudimo i u okviru mogućnosti koje jesu smo napravili, a jedan dio upravo kroz ambalažni otpad je čak i vidljiv. Ove druge stvari su manje vidljive. Hvala vam lijepo. Ispravak netočnog navoda. Ne možete uvaženi zastupniče Kajin pod ispravkom netočnog navoda raspravljati. **Kajin, Damir (IDS)** Problem je znači lokalna samouprava, ali ponekad je problem gospodine Ružinski i država. Jednostavno ta birokratiziranost, to administriranje košta i živaca… **Milinović, Darko (HDZ)** Opet vi. Izričem vam opomenu, izvolite sjesti. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Pecek. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, netočno je da za jedinicu lokalne samouprave ulažete više nego prije. Dobar primjer je grad Virovitica gdje ste prolongaciju sanacije odlagališta napravili za naredne tri godine unatoč potpisanom sporazumu. Drugi navod u vezi pravilnika. Netočno je da se uzimaju rezervne vremenske varijante kako bi se pravilnik prije donio. Ne treba vam dvije godine da bi nešto donijeli u roku 6 mjeseci ili godinu dana da bi nešto donijeli u roku od nekoliko mjeseci ili dana. Zbog toga bi bilo dobro da ste rekli umjesto dvije godine ćemo pravilnike donijeti u roku godinu dana, umjesto godinu dana u šest mjeseci. U svakom slučaju to zahtijevaju Pravilnik o azbestu i Pravilnik o građevinskom otpadu, jer to su akutni i aktualni problemi Hrvatske. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Marasović.

Zahvaljujem.